Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Няма.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 1 и предлага следната редакция: „§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1.

става § 16. Комисията подкрепя текста на вносителя

Режим на гласуване,